Благодаря, господин Председател. Предложение на народния представител Рамадан Аталай. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Рамадан Аталай. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Рамадан Аталай. Предложението

има седем предложения на господин Рамадан Аталай, които са оттеглени.

Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване текста на новия § 14 по редакция на Комисията; както и §

Предложение на народния представител Валентин Николов и група народни представители за нов параграф. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Валентин Николов, направено по реда на чл.

„Електропроводите високо и средно напрежение, които свързват уредбите по ал. 4 със съответната електрическа мрежа в мястото на присъединяване и не са елемент от електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа се изграждат от производителя за негова сметка и са негова собственост.“ Предложение на народния представител Валентин Николов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 18: „§ 18. В чл. 117, ал. 5 се създава изречение второ: „Електрическите уредби високо и средно напрежение остават собственост на клиента и в случаите на присъединяване с директен електропровод на производител на електрическа енергия към уредбата на клиента за снабдяването му с електрическа енергия.“

Когато началото на добивна газопроводна мрежа е разположено в трета държава и първата входяща точка към газопроводната мрежа на държавите членки е разположена на територията на Република България, министърът на енергетиката се консултира с компетентния орган на третата държава, за да се гарантира спазването на българското законодателство и правото на Европейския съюз по отношение на съответната газопроводна мрежа на територията на държавите членки.“

„5. освобождаването не е във вреда на конкуренцията на съответните пазари, които е вероятно да бъдат засегнати от инвестицията, на ефективното ефективното функциониране на вътрешния пазар за природен газ, на ефективното функциониране на съответните регулирани системи или на сигурността на доставките на природен газ в Европейския съюз.“ 2. Създават се ал. 7 и 8: и 8: „(7) Преди да приеме решението по ал. 6, комисията провежда консултации: 1. с регулаторните органи на държавите членки, чиито пазари е вероятно да бъдат засегнати от новата инфраструктура; съответните компетентни органи на трети държави, когато инфраструктурата е свързана с мрежата на Европейския съюз под юрисдикцията на Република България и е с начало или завършва в една или повече трети държави. (8) Комисията може да приеме решение по ал. 6 и в случаите, когато органите на третата държава, към които е отправено искане за консултация, не отговорят на искането в тримесечен срок.“

Когато съответната инфраструктура представлява преносен газопровод между Република България и трета държава и когато първата точка на междусистемно свързване с мрежата на държавите членки е разположена на територията на Република България, преди да приеме решението по ал. 2 във връзка с освобождаването, комисията може да се консултира с компетентния орган на третата държава, за да се гарантира спазването на българското законодателство по отношение на съответната инфраструктура на територията на Република България, Комисията може да приеме решение по ал. 2 и в случаите, когато органите на третата държава, към които е отправено искане за консултация, не отговорят на искането в тримесечен срок.“ Предложение на народния представител Валентин Николов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 24: „§ 24.

Откривам разискванията по текстовете за предложените нови параграфи 17 и 18 по редакцията на Комисията; по параграфи 11 и 12 по вносител, които стават параграфи 19 и 20 с нова номерация; както и по новите параграфи 21, 22, 23 и 24. Има ли изказвания? Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване гореизброените параграфи. Гласували

са приети; параграфи 11 и 12 по вносител, които стават параграфи 19 и 20, са приети; както и новите параграфи от 21 до 24 включително по редакцията с текстовете, които Ви бяха предоставени.

добивна газопроводна мрежа Чл. 200а. (1) Операторът на газопреносната мрежа може да сключва технически споразумения, свързани с експлоатацията на преносни газопроводи от и към трети държави, доколкото не противоречат на правото на Европейския съюз. (2) Операторът на газопреносната мрежа уведомява комисията и регулаторните органи на заинтересованите държави членки за сключените технически споразумения по въпросите на експлоатацията на преносни газопроводи от и към трети държави. Чл. 200б. (1) Преди започване на междуправителствени преговори с трета държава с цел изменение, удължаване, адаптиране, подновяване или сключване на споразумение във връзка с експлоатацията на преносен газопровод с трета държава Министерският съвет определя компетентния орган, отговорен за провеждането на преговорите. (2) Не по-късно от 5 месеца преди предвидената дата за започване на преговорите компетентният орган по ал. 1 уведомява писмено Европейската комисия, като предоставя съответната документация и указва кои са разпоредбите, които подлежат на договаряне или предоговаряне, целите на преговорите, както и всяка друга информация, която е от значение. (3) При провеждане на преговорите компетентният орган по ал. 1 се съобразява с насоките, дадени от Европейската комисия, съгласно Решение 2017/684 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 година за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката и за отмяна на Решение № 994/2012/ЕС

2017/684. (5) Преди подписване на междуправителствено споразумение с трета държава компетентният орган по ал. 1 уведомява Европейската комисия за резултатите от преговорите и представя текста на договореното споразумение. (6) Междуправителствено споразумение с трета държава се подписва след получаване на разрешение от Европейската комисия. (7) Компетентният орган по ал. 1 уведомява Европейската комисия за подписването и влизането в сила на споразумението, както и за всяка последваща промяна.“ По

а) точка 14 се изменя така: „14. „Допълнителни услуги“ са всички услуги, необходими за експлоатацията на електроенергийната система, които включват участие в регулиране на напрежението и доставка на реактивна мощност, участие в първично регулиране на честота, автоматично вторично регулиране и ръчно регулиране на честотата и обменните мощности, възможност за пускане без помощта на външен източник и захранване на част от мрежа и регулиране на натоварването.“; б) създава се т. 24д: „24д. „Зелен водород“ е водород, получен чрез електролиза или други технологии, използващи възобновяеми енергийни източници. Електрическата енергия, използвана за производството на зелен водород е с гаранция за произход на енергия от възобновяеми източници.“; в) точка 32б се изменя така: „Междусистемен газопровод“ е преносен газопровод, който пресича или следва границата между държави членки за целите на свързването на националните газопреносни системи на тези държави членки, или преносен газопровод между Република България и трета държава до територията на страната или до нейните териториални води.“; г) трета държава до територията на страната или до нейните териториални води.“; г) създава се т. 59в: „59в. „Стандартизиран товаров профил“ е профил на потребление на обекти на крайни клиенти на електрическа енергия без възможност за периодично измерване на количествата електрическа енергия за всеки период на сетълмент, който се разработва от операторите на електроразпределителни мрежи съгласно условията на правилата по чл. 91, ал. 2.“; д) точка отменя. 2. В § la след думите „Директива 2009/73/ЕО от 13 юли 2009 г. на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ

Направете предложение за редакция в подточка „г“ думата „сетълмент“. Дайте българска дума.

Предложението при § 13 по вносител. След това има предложение на господин Аталай, което е подкрепено по принцип

Комисията предлага да се създаде нов § 30: „§ 30. (1) Технически споразумения, свързани с експлоатацията на преносни газопроводи от и към трети държави, сключени от оператор на газопреносна мрежа до влизането в сила на този закон, остават в сила, доколкото не противоречат не противоречат на българското законодателство, правото на Европейския съюз и приложимите решения на Комисията за енергийно и водно регулиране. (2) Междуправителствени споразумения с трета държава във връзка с експлоатацията на преносен газопровод или добивна газопроводна мрежа, сключени преди влизането в сила на този закон, остават в сила до влизането в сила на последващо споразумение между Европейския съюз и третата държава или докато се прилага процедурата по чл.

предложение на народния представител Рамадан Аталай: Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 33.

Мисля, че с този закон направихме много добри неща. Виждате, слава богу, имаме пак консенсус в Комисията по енергетиката, защото виждаме, че тези неща са дават едно предимство на България да може да изпълни своите цели до 2030 г. – eдна от малкото държави, която дава термина „Зелен водород“ що е то и да може да се възползва от всички програми на Европейската комисия, които дават акцент на зеления водород, и съответно вкарва Газовата директива – отношенията именно с трети държави. Знаете, че България е гранична на Европейския съюз, тоест ще са необходими тези текстове. Затова ги обнародваме, а не цялата директива, която по-късно ще направи Министерството на енергетиката. Тези текстове от тази директива дават уреждането на трети държави с България като държава членка, и съответно е отношението на България с Европейската комисия и другите държави – членки на Европейския съюз. Даваме възможност да насърчим инвестициите в енергийната ефективност и възобновяемите източници, и производството на водород, който постепенно трябва да заменя както междинното гориво газ, така съответно и съществуващите въглеводороди, които лека-полека ще бъдат изместени именно от тези възобновяеми източници и зелената енергия. Просто исках да обобщя, да благодаря на всички колеги от Комисията по енергетика.

Няма желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване: заглавието на раздела „Преходни и заключителни разпоредби“; параграфи 14 – 16 по вносител, които придобиват нова номерация – параграфи 27, 28 и 29; текста на новия § 30 по редакция на Комисията;

и Кралство Норвегия, от четвърта страна, и на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, за прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна,

Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, и на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, за прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, подписани на 17 юни 2011г. в Брюксел, Кралство Белгия, № 002-02-22, внесен от Министерския съвет на 4 декември 2020 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 13 януари 2021 г., бе обсъден Законопроект за ратифициране на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, и на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, Норвегия, от трета страна, за прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, подписани на 17 юни 2011 г. в Брюксел, Кралство Белгия, № 002-02-22, внесен от Министерския съвет на 4 декември 2020 г. На заседанието присъства господин Велик Занчев – заместник министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който представи и Законопроекта. Господин Занчев заяви, че с разширяване обхвата на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Съединените така че то да обхване Исландия и Кралство Норвегия, се увеличават ползите за потребителите, авиокомпаниите, работната сила и общностите в Европейския съюз. Създава се едно напълно открито авиационно пространство между Съединените американски щати, Предоставя се достъп на въздушните превозвачи от Република България и другите държави членки до повече търговски възможности, създава се по-голям пазар с опции за повече участници, генериране на допълнителни пътници и икономически ползи за авиокомпаниите и за потребителите. От вносителите бе обяснено, че по този начин ще се гарантира хармонизирана рамка за предоставянето на трансатлантически въздухоплавателни услуги между Съединените американски щати и Единния авиационен пазар на Европейския съюз, включително Исландия и Кралство Норвегия, тъй като последните участват пълноправно в Общоевропейското авиационно пространство и приемат изцяло правото на Европейския съюз по отношение на политиката в областта на въздухоплаването. Двете споразумения са подписани от Република България на 17 юни 2011 г. в Брюксел, Кралство Белгия. Те се прилагат временно, считано от датата на подписване, от Съюза и доколкото това е допустимо от приложимото национално право, от неговите държави членки и от другите страни, до приключване на процедурите за сключването им. Към настоящия момент Споразумението за присъединяване и Допълнителното споразумение са ратифицирани от 19 държави – членки на Европейския съюз. След проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 13 гласа „за“ и 7 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, и на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, за прилагане на Споразумението за въздушен транспорт щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, подписани на 17 юни 2011 г. в Брюксел, Кралство Белгия,

Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, и на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, за прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, подписани на 17 юни 2011 г. в Брюксел, Кралство Белгия, № 002-02-22, внесен от Министерския съвет на 4 декември 2020 г. На редовно заседание, проведено на 20 януари 2021 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа въпросния законопроект. Законопроектът беше представен от господин Велик Занчев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. На основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосоченото споразумение. Вносителите посочват, че с пакета от двете споразумения Исландия и Кралство Норвегия се присъединяват към Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните

от Съюза и доколкото това е допустимо от приложимото национално право, от неговите държави членки и от другите страни – до приключване на процедурите за сключването им. До момента Споразумението за присъединяване и Допълнителното споразумение са ратифицирани от 19 държави –членки на

между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, и на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна,

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за въздушен транспорт щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, и на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна,

в Брюксел, Кралство Белгия, № 002-02-22, внесен от Министерския съвет на 4 декември 2020 г. На свое заседание, проведено на 13 януари 2021 г., Комисията по правни въпроси обсъди горецитирания законопроект. На заседанието присъстваха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията: господин Христо Щерионов – главен директор в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, и госпожа Людмила Тренкова директор в дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“. Законопроектът беше представен от господин Щерионов, който посочи, че с пакета от споразумения се предвижда Исландия и Норвегия да се включат в обхвата на Споразумението за въздушен транспорт между ЕС и САЩ, като присъединяващите се държави ще се ползват със същите права и задължения с каквито и държавите – членки на Европейския съюз. Отбеляза се, че по този начин се гарантира хармонизирана рамка за предоставянето на трансатлантически въздухоплавателни услуги между Съединените американски щати и Единния авиационен пазар на Европейския съюз, включително Исландия и Норвегия. Господин Щерионов допълни, че разширението на обхвата на Споразумението увеличава ползите за потребителите, авиокомпаниите, работната сила и общностите в Европейския съюз, като се предоставя достъп на въздушните превозвачи от България и другите държави членки до по-голям пазар и повече търговски възможности. След проведеното гласуване Комисията по правни въпроси с 20 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, и на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, за прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, подписани на 17 юни 2011 г. в Брюксел, Кралство Белгия, № 002-02-22, внесен от Министерския съвет на 4 декември 2020 г.

Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, и на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, за прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна,

На заседание, проведено на 13 януари 2021 година, Комисията по външна политика разгледа Законопроект № 002-02-22. Мотивите към Законопроекта бяха представени от Велик Занев – заместник министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. С двете споразумения Исландия и Кралство Норвегия се присъединяват към Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и от друга страна, подписано от името на държавите членки на 25 април 2007 г. в Брюксел и от името на Общността на 30 април 2007 г. във Вашингтон

така че то да обхване Исландия и Кралство Норвегия, се увеличават ползите за потребителите, авиокомпаниите, работната сила и общностите в Европейския съюз. Създава се едно напълно открито авиационно пространство между Съединените Исландия и Кралство Норвегия. Предоставя се достъп на въздушните превозвачи от Република България и другите държави членки до повече търговски възможности, създава се по-голям пазар с опции за повече участници, генериране на допълнителни пътници и икономически ползи за авиокомпаниите и за потребителите. Двете споразумения са подписани от Република България на 17 юни 2011 г. в Брюксел, Кралство Белгия. Те се прилагат временно, считано от датата на подписване, от Съюза и доколкото това е допустимо от приложимото национално право, от неговите държави членки и от другите страни, до приключване на процедурите за сключването им. Към настоящия момент Споразумението за присъединяване и Допълнителното Споразуменията подлежат на ратифициране със закон от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България. Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване Комисията по външна политика с 15 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, и на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, за прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, подписани на 17 юни 2011 г. в Брюксел, Кралство Белгия, № 002-02-22, внесен от Министерския съвет на 4 декември 20202 г.“ Благодаря, господин Тошев. Откривам разискванията по Законопроекта за Споразумението. Има ли желаещи за изказване? Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на първо гласуване: „ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, и на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, за прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, подписани на 17 юни 2011 г. в Брюксел, Кралство Белгия. Член единствен.

на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, за прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, подписани на 17 юни 2011 г. в Брюксел, Кралство Белгия. Заключителна разпоредба Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде подложен и на второ гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените

между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, за прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, подписани на 17 юни 2011 г. в Брюксел, Кралство Белгия Член единствен. Ратифицира на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, и на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, за прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, подписани на 17 юни 2011 г. в Брюксел, Кралство Белгия.

1. Заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова ще отговори на един въпрос от народния представител Джевдет Чакъров. 2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на един въпрос от народния представител Лало Кирилов. Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева ще отговори на един въпрос от народния представител Виолета Желева. 4. Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов ще отговори на осем въпроса от народните представители Кристина Сидорова и Виолета Желева; Мария Цветкова; Красимир Янков и Николай Иванов; Валентина Найденова – два въпроса; Георги Михайлов – два въпроса; и Лало Кирилов и на едно питане от народния представител Дора Янкова. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков ще отговори на един въпрос от народния представител Кристиан Вигенин. 6. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще отговори на един въпрос от народния представител Кольо Милев. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на два въпроса от народните представители Веска Ненчева, Манол Генов и Христо Проданов; и Донка Симеонова.

министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на два въпроса от народните представители Цветан Топчиев; и Кристиан Вигенин. Поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Жельо Бойчев се отлага неговият въпрос към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков. С това приключи дневният ред на заседанието. Следващото заседание е утре, 22 януари 2021 г., от 9,00 ч. Закривам заседанието.